**Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospođe i gospodo zastupnici, počinjemo sa pitanjem Vladi ili pojedinom članu Vlade. Proceduru znate, da ne čitam koja je procedura. Aktualno prijepodne otvara se sa postavljanjem zastupničkog pitanja poštovanog zastupnika Šemse Tankovića. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Moje pitanje ću uputiti ministru Kirinu. Možda bi ovo isto pitanje mogao odgovoriti neki od drugih ministara, međutim ipak moram navesti osobu koja treba, od koje tražim odgovor. Moje biračko tijelo već više od tri godine mene informira sa određenim ponašanjima vašega ministarstva kada trebaju rješavati neka pitanja. Mi dobivamo odgovore da ono što je moguće u Zagrebu nije moguće u Vojniću, ono što je moguće u Puli u Novom Vinodolskom se ista stvar uskraćuje. Očito da u okviru tog ministarstva postoje određena ponašanja koja nisu transparentna i volio bih ako je moguće da ipak vi učinite reda u okviru vašega ministarstva. Međutim, pitanje koje ću vama postaviti temelji se, gledao gledao sam "Novu televiziju" i imao sam priliku vidjeti sljedeću scenu. Grupa Amerikanaca koji su krenuli na hodočašće u Međugorje u splitskoj luci otimaju islamski teroristi.

I da ne duljim, sve se završava jako, jako lijepo. Ali ono što je mene na neki način zabrinulo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega Tanković! Molim vas postavite pitanje. Isteklo je vrijeme za postavljanje pitanja.

Je li to slučajnost ili je to nekakva poruka koju vaše ministarstvo odašilje nama i svjetskoj javnosti? **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ministre izvolite! Kolege molim vas. Pa držimo se Poslovnika. Poštovani gospodine zastupniče. Prvo. Ne znam šta bi vam odgovorio na ovo pitanje jer produkciju TV emisija i TV medija ne radi policija. Mi smo samo suport. Zna se tko je u državi zadužen. Niti mislimo a znamo tko je u ovoj državi zadužen za red i sigurnost. Zato se u mnogim emisijama normalno da se pojavljuju i djelatnici hrvatske policije jer nema se tko drugi pojaviti. Neće se pojaviti vojska ili netko treći. O čemu se tu zapravo radi vi ćete morati postaviti pitanje producentima ali ono što bih ja htio reći. Mi smo upravo, Ministarstvo unutarnjih poslova na radi nikakve razlike između ovih i onih. I politika koju mi vodimo sa Bosnom i Hercegovinom ima samo jedno za cilj. Da stvorimo okruženje i suživot između svih naroda i narodnosti koji žive na ovom području jer Republika Hrvatska ima poseban interes o tome a to je pokazala i turistička sezona, to je pokazala i turistička sezona gdje su boravili mnogi gosti iz zemalja i bivše Jugoslavije i dalje. Ono što želim reći je to da mi pratimo sukladno zakonskim ovlastima i takve stvari ako se radi o tome da se nekome vrijeđaju nacionalni osjećaji, da se nekoga vrijeđa na taj način i hrvatska policija po zakonu ima pravo izuzet materijale itd. Do sada mi tu priliku nismo imali ali ja bih htio ovdje dati kao ministar unutarnjih poslova samo jednu konstataciju, zaključak. Što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova mi smo postupili prema svim odlukama Vlade i za nas nacionalne manjine predstavljaju bogatstvo ove zemlje. Tako ćemo se i ponašati. A ako imate konkretno dokaze da je povrijeđen nečiji nacionalni osjećaj itd., obratite se onima koji su to producirali a mi ćemo sigurno učiniti ono sve što je u našim zakonskim ovlastima. Evo ja vam samo toliko mogu Tanković. Izvolite. **Tanković, Šemso (SDAH)** Naravno gospodine ministre, ja ne mogu biti zadovoljan takvim odgovorom jer i vi i ja znamo dobro da je ovdje ipak ciljano je terorizam upućen u smjeru Bosne. A ja ću vam samo reći i ja sam doživio izravno ovdje, pred ovom kućom, pritisak vašega ministarstva. Kada sam prije nekoliko dana normalno na parking Hrvatskog Sabora došao sa svojim autom i vaši ljudi su jednostavno odstranili taj auto. Molim vas. Pazite. Molim vas. Oni su odstranili taj auto. Odstranili su. Pa ja sam bio tu. Mogli su najnormalnije nazvati na mobitel pa reći kolega Tanković, maknite. Ali tada ne bi to bio oblik pritiska. Ovako, ja sam dobio poruku vašega ministarstva… Hvala. Poštovani zastupnik Jozo Radoš. Izvolite. **Radoš, Jozo (HNS)** Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Pitanje postavljam gospodinu predsjedniku Vlade, Ivi Sanaderu. Gospodine Sanader. Vi ste govoreći u Hrvatskome saboru 2002. godine povodom optužnice protiv generala Bobetka iznijeli cijelu lepezu prijedloga koje bi trebalo učiniti da bi se zaštitili interesi Republike Hrvatske u suradnji sa Hagom a to je dakle otvaranje rasprave pred Vijećem sudaca, Haškoga tribunala, pred Vijećem sigurnosti, angažiranje Međunarodnog suda pravde u Hagu. Predlagali ste promjenu Ustavnoga zakona po kojem bi hrvatski sudovi mogli se očitovati optužnicama a jednako tako ste predlagali i referendum. I rekli ste na kraju, sada ću to i citirati: "… to je ono na čemu ćemo mi inzistirati i od čega nećemo odustati." Tako ste rekli. Međutim, kada ste došli na vlast ne samo da niste to proveli. Nego niste ni pokušali, gospodine Sanader. Jedino što ste uspjeli to je bilo pravi hrvatski HITRO.HR. Izručili ste Haškome tribunalu sve hrvatske generale, sve što je Haški sud tražio. Vi ste tako obmanuli hrvatsku javnost jer ste svjesno obećavali nešto što niste mogli ispuniti i što niste kanili niti ispuniti. Nedavno je Republika Hrvatska odbijena u svom pokušaju da bude prijatelj suda u slučaju Markač i Čermak. U vrlo teškom slučaju u kojem se također Republika Hrvatska, Franjo Tuđman, Ante Gotovina optužuju za udruženi zločinački pothvat i za zločin protiv čovječnosti i niste uspjeli izboriti čak niti to da Republika Hrvatska bude prijatelj suda. Vaša administracija to nije uspjela. Prema tome, ja vas pitam gospodine predsjedniče što činite da bi na najminimalniji način zaštitili interese Republike Hrvatske pred Haškim tribunalom? Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. U ime hrvatske Vlade pozdravljam ovaj istup zastupnika Radoša jer to znači da je došao konačno zaista na crtu politike za koju mi smatramo da je najbolja. To dok je bio ministar obrane nismo čuli. Bilo bi mi drago da smo ovakav istup čuli i dok je bio ministar obrane. Međutim, nismo to čuli. Čak što više čuli smo izjavu da hrvatska vojska dok je on bio ministar obrane ne bi bila spremna oduprijeti se nekoj eventualnoj agresiji u tom trenutku. To je bila jedna od možda najšokantnijih izjava u hrvatskoj javnosti od bilo kojeg hrvatskog dužnosnika. Što se tiče suradnje sa Haškim tribunalom? Poštovani gospodine zastupniče. Ova Vlada poduzima sve a i ono što i možda se ne govori u javnosti, o čemu ne govorimo u javnosti. I budite sigurni, nema te političke snage osim nas a ja vas pozivam da nam se pridružite koja će obraniti istinu o Domovinskom ratu u Hagu, pred Vijećem sigurnosti, bilo gdje pred međunarodnom zajednicom. Na najbolji način ćemo to obraniti upravo afirmacijom Hrvatske i trenutačnom pozicijom koju Hrvatska ima u međunarodnoj zajednici. zastupniče. Nemojte imputirati ni predsjedniku Vlade. Ja nisam došao na naše političko stajalište nego ste vi došli na političko stajalište koalicijske Vlade i provodite njenu politiku u pogledu suradnje sa Haagom jer jedino je ta politika moguća a u pogledu odgovora na vaše pitanje sami ste rekli

Policijska istraga o aferi "BrodoSplit" evo traje beskonačno, ne vidi joj se kraja. Ona ide puževim korakom iako je odvjetništvo prije devet mjeseci naložilo tu istragu. Do sada je splitska policija napravila samo dvije stvari. Prvo, 6. lipnja je donijela izvještaj koji je javno prenesen po kojemu je sve u redu, sve transparentno i zna se gdje je otišlo 6 milijuna dolara. To je skandalozan izvještaj jer je donesen prije nego što je istraga završila. Na taj način implicite policija je priznala da ona ima izvještaj prije nego je i otpočela istraga, prije nego je ona i završila. Druga stvar koju je splitska policija napravila je da je u trenutku nadahnuća, izuzetnog nadahnuća dignula kaznene prijave ali protiv onih koji su na sjednici nadzornog odbora upozorili na moguću štetnost potpisanih ugovora i protiv onih koji su se protivili da potpišu takve transakcije koje su danas predmet evo i svjetske pažnje a posebno Interpola i onih koji se bave pranjem novca. Ovakvo ponašanje policije, tj. Policijske uprave splitsko-dalmatinske zaista nije korektno i budi sumnju kod građana da policija ne samo da korektno ne provodi istragu nego da je sama upletena, involvirana u slučaj jer davanje izvješća o tome da se ništa nije desilo prije nego što je istraga završila nije ništa drugo nego prejudiciranje stvari i skrivanje istine. Moje pitanje glasi, što ste poduzeli, koliko su ove činjenice vama poznate, što ste poduzeli protiv onih djelatnika ove policijske uprave koji su na ovaj način pokazali da policiji u ovom slučaju ili nekima u policiji nije cilj istina nego prikrivanje istine i ove afere? Poštovani gospodine zastupniče, koliko god vi meni bili simpatični ali nećete me dobiti na ovu liniju da ja kao predsjednik izvršne vlasti se miješam u istražne radnje, procese bilo policije, bilo Državnog odvjetništva, bilo koga drugoga. Ja jedino što mogu napraviti ukoliko bih htio promijeniti praksu nemiješanja politike u istražne radnje možda bi mogao vas postaviti za ministra policije. Pa čini mi se da bi gotovo svaki građanin od pet prvih koje sretnete u gradu bio bolji nego aktualni ministar, ali pustimo to sa strane. Ja vas nisam molio da se miješate u istražni postupak nego da obavljate funkciju premijera Vlade jer ste vi šef ministru koji je na čelu Ministarstva unutarnjih poslova koji na skandalozan način provodi ovu istragu i donosi zaključke prije kraja istrage i na taj način priznaje da nekoga štiti. Moj zaključak je da je politika debelo u ovo upletena, posebno vrh politike jer predsjednik nadzornog odbora je bio gospodin ministar Vukelić a potpredsjednik nadzornog odbora tadašnji blagajnik HDZ-a Hrvatske gospodin Poljak, vaši prijatelji i suradnici. Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo, predsjedniče Vlade! Postavljam pitanje ili predsjedniku Vlade ili potpredsjedniku zaduženom za gospodarstvo. Opće je poznato da preko 6,5 milijardi kuna državnih potpora većina je namijenjena brodogradnji i turizmu. Mi zastupnici sa sjevera Hrvatske uspjeli smo se izboriti i zahvaljujemo Vladi tu i na razumijevanju da se napokon dio tih državnih potpora i to neposrednih i bespovratnih namijeni i tekstilnoj industriji koja je većinom smještena u sjevero-zapadnoj Hrvatskoj. Postavljam pitanje, hoće li tekstilna i drvna industrija s obzirom da je u međuvremenu donesen program oživljavanja revitalizacije drvne industrije za ovu godinu primiti te novčane bespovratne potpore, u kojem iznosu i kada će se to dogoditi? Želim samo upozoriti i podsjetiti da je ta industrija opet pretežito smještena u sjevero-zapadnoj Hrvatskoj u svoje godišnje kalkulacije uračunala te državne potpore. Kako za sada nismo čuli kada će se isplatiti i u kojem iznosu molim vas da to svima nama danas kažete. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani saborski zastupniče, hvala lijepa vama na pitanju. Dakle, vrlo jasno i konkretno. Hrvatska Vlada putem resornog ministarstva je i do sada potpomagala drvnu industrije prije svega na način da je sufinancirala zajedničke nastupe na međunarodnim sajmovima i to je već i do sada uvelike dalo rezultata. Što se tiče perioda koji je ispred nas hrvatska Vlada je odobrila operativni program razvoja industrije prerade drva. Temeljem tog operativnog programa u resornom ministarstvu i u proračunu ministarstva za slijedeću godinu osigurana su sredstva za subvencije o kojima vi govorite. Konkretno, u dvanaestom mjesecu će biti raspisan natječaj. Natječaj će biti strukturiran na način da će drvno-prerađivačka industrija odnosno poduzeća iz drvno-prerađivačke branše moći aplicirati i nuditi programe koji bi bili subvencionirani. Ti programi bi se temeljili, imali bi dakle četiri temeljna cilja. Jedno je izgradnja brenda, drugo je razvoj novih tehnologija, treće je razvoj novih proizvoda, i četvrto bolji način iskorištenja drvne mase. mjesecu će dakle na internetskim stranicama resornog ministarstva biti objavljen natječaj, osigurano je za 2007. godinu 41 milijun kuna koji bi putem subvencija dakle bio raspoređen tvrtkama koje će adekvatne programe pripremiti i biti valorizirane od strane ministarstva. A uz to ono što ne spada u državne subvencije a što smo također operativnim programom i predvidjeli i zapravo pripremili su i subvencionirane kamate po kreditima. Kreditne linije se dogovaraju sa HABOR-om, u prvom mjesecu ili početkom drugog mjeseca možemo očekivati vrlo konkretno i natječaje za takve kredite koji bi trebali uvelike biti od pomoći za drvnu industriju. Što se tiče tekstilne industrije uz kredite nastavit ćemo sa praksom iz 2006. godine, predvidjeli smo nešto višu razinu sredstava i za subvencije, za njihove programe u 2007. godini. Dakle, brinemo o toj industriji, smatramo da ta industrija ima budućnost i učinit ćemo sve da onima koji doista mogu pratiti tempo i konkurenciju pomognemo da se što je moguće bolje pripreme za globalno tržište. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir zahvaljujem i slažem se s ovim na što je odgovoreno. Nadam se jednako tako da na ono što nije odgovoreno da će nam se dakle pomoći za ovu godinu sa bezpovratnim potporama za 2006. za tekstilnu industriju. Poštovana zastupnica Ruža Lelić. Izvolite. **Lelić, Ruža (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, gospođe i gospodo ministri, kolegice i kolege. Svoje pitanje postavit ću ministrici vanjskih poslova i europskih integracija, gospođi Kolindi Grabar-Kitarović. Kao član Odbora za europske integracije interesira me kako ocjenjujete posljednje izvješće Europske komisije o napretku Hrvatske prema punopravnom članstvu koje je objavljeno prošlog tjedna. Ministrica Kolinda Grabar-Kitarović. Izvolite. koje se odnosi na razdoblje od proteklih godinu dana znači od 1. listopada prošle godine do 30. rujna ove godine. I u njemu Europska komisija ocjenjuje da je Republika Hrvatska postigla napredak odnosno nastavila napredovati po pitanjima ispunjavanja političkih, gospodarskih kriterija, usklađivanja zakonodavstva i provedbe obveza iz SSP-a. Kao glavni izazov za 2007. godinu navodi se nadogradnja postignutog napretka i nastavak reformi u pojedinim područjima. Mislim da možemo biti zadovoljni izvješćem za 2006. godinu obzirom da je u njemu Europska komisija objektivno procijenila napredak koji je postignut po svim kriterijima i svakako izvješće sadrži jasne smjernice za daljnje reforme. Obzirom da je ove godine završen i proces «screeninga» odnosno dubinske analize hrvatskog zakonodavstva držim da su tim više i ocjene u tom izvješću objektivnije i da su te pozitivne ocjene da imaju još i veću, snažniju težinu. U izvješću ima i nekih netočnosti odnosno podataka koje ćemo mi ispraviti u komunikaciji s Europskom komisijom, ali mislim da je vrijedno istaknuti činjenicu da je ovogodišnje izvješće za razliku od prošlogodišnjeg gotovo dvostruko kraće. Na 66 stranica za razliku od prošlogodišnjeg koje je sadržalo 111 stranica. I da možemo kazati doista da se bilježi napredak u svim područjima ispunjavanja kriterija znači političkih, gospodarskih, obveza preuzimanja iz članstva provedbe SSP-a. Mislim da je iznimno bitno kazati da Europska komisija navodi u izvješću da je Hrvatska povećala sposobnost preuzimanja obveze iz članstva što se odnosi na usklađivanje ali i provedbu zakonodavstva. Dakle usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa europskim zakonodavstvom. Pozdravljamo činjenicu da se naglašava individualni pristup. Da se u izvješću ističe da je Hrvatska dobro počela pregovore i da postoje jako dobre osnove za njihov brz i kvalitetan nastavak. Tako da držimo da će ovo izvješće poslužiti i kao dobar temelj za nastavak pregovora. Svjesni smo da se kod političkih kriterija moramo posebno koncentrirati na jačanje državne uprave, državne administracije koje se ističe kao jedan od glavnih izazova, na nastavak reforme pravosuđa kao i na nastavak borbe protiv korupcije kao jedan od prioriteta ove ove Vlade. Isto bih istaknula da je u području ispunjavanja gospodarskih kriterija Hrvatska ocijenjena kao zemlja i dalje djelatnog tržišnog gospodarstva sa visokom makroekonomskom stabilnošću i normalno ohrabruju se daljnje reforme i u ovom području. U zaključku dakle ono što je bitno kazati jest dakle da to izvješće i preporuke koje su u njemu da će poslužiti i Vladi u nastavku daljnjih reformi. Da se preporuke već inkorporiraju u naš nacionalni program za pridruživanje za 2007. godinu, napose kratkoročne mjere. A srednjoročne mjere posebno se inkorporiraju i u program za pridruživanje za trogodišnje razdoblje. Znači za 2008. i 2009. godinu. Hvala vam lijepa. Hvala. Zastupnica Ruža Lelić. Izvolite. osobito na političkim i gospodarskim. Dva važna područja. Predstoji nam svakako jačanje državne uprave i reforma pravosuđa zbog nas samih ali i zbog europske unije i borba protiv korupcije. No ja bih ovdje nešto rekla. Kad je riječ o borbi protiv korupcije uglavnom se to stječe na osnovi percepcije javnosti da bi tu trebali sigurno imali neke objektivne pokazatelje kao što je recimo provelo Ministarstvo zdravstva. Ankete, anonimne ankete koje su dale daleko povoljnije stanje u zdravstvu nego što to je percepcija javnosti. Hvala. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo ministri, kolegice i kolege. Svoje pitanje, svoje zastupničko pitanje postavljam predsjedniku Vlade, gospodinu Ivi Sanaderu. nama u Hrvatskoj stranci umirovljenika poznat je težak položaj novih umirovljenika i zato pozdravljamo svako rješenje koje doprinosi poboljšanju njihovog materijalnog položaja. Jedno od kvalitetnih rješenja je institut dokupa mirovine kojim poslodavac može doživotno povećati mirovinu svojim radnicima koji u procesima restrukturiranja i racionalizacije poslovanja ranije odlaze u mirovinu. U mnogim sredinama još se uvijek u nedovoljnoj mjeri primjenjuje institut dokupa mirovine iako se njime umanjuju razlike u primanjima između novih i starih umirovljenika, a istovremeno postiže socijalna odgovornost poslodavca s ciljem zaštite dostojanstva radnika i rada prema europskim i socijalnom modelu korporativnog odnosno strukovnog mirovinskog osiguranja. Vi osobno dali ste potporu ovom socijalnom proizvodu kao primjeru socijalnog poduzetništva koji je kao izvorno hrvatska inovacija rezultat socijalnog dijaloga i partnerstva ugrađen u brojne kolektivne ugovore pa i u kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike. Potporu su dali i mnogi sindikati, a imam informaciju da će institut dokupa mirovine biti tema sljedeće sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća pa vas molim da mi odgovorite. Što namjerava poduzeti Vlada Republike Hrvatske da se ovaj neosporno kvalitetan i koristan institut kojim poslodavac može trajno poboljšati materijalni položaj onih koji postaju novi umirovljenici, što šire primjenjuje osobito u gospodarskim sredinama u kojima se država pojavljuje i kao vlasnik i kao poslodavac? Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče to je sve što ste rekli u potpunosti naša politika. Znači želimo na taj način u suradnji sa sindikatima i sa poslodavcima taj institut dokupa mirovine učiniti što je moguće primjenjivim, što više u praksi primjenjivim. Ima do sad otpora, to moram reći otvoreno premda sam u svim situacijama taj prvi koji podupire i daje punu potporu hrvatskim poduzetnicima jer smatram da su oni jedna vrijednost u društvu. Poduzetnik je taj koji otvara nova radna mjesta, koji stvara nove vrijednosti. Ali moram reći na žalost da za sada ima još malo otpora kod nekih kada je riječ i o tom segmentu koji bi omogućio i njima i radnicima jedan puno ja bih rekao humaniji razlaz sutra. Prema tome, ono što ćemo mi nastojati i zato će biti na prvoj sjednici Gospodarskog socijalnog vijeća jedna od tema dokup mirovine. i sa sindikati su za, kao što su i udruge umirovljenika, vaša stranka, naša stranka. Mislim da tu postoji konsenzus oko svih stranaka u Hrvatskom saboru. Ali ono što moramo postići da bude i udruga poslodavaca, da budu svi poduzetnici, Obrtnička komora, Gospodarska komora da budu za to i ja smatram da onda možemo i u kolektivne ugovore i da poduzetnici mogu to računati kao jedan od svojih aktivnosti koja će pri bilo kakvom potpisivanju kolektivnih ugovora to biti sastavni dio. Znači, to nam je cilj. Moramo, hvala vam i na ovom pitanju i na mogućnosti da danas o tome govorimo jer to je još jedan način javne promocije tog instituta dokupa mirovine koji je u Hrvatskoj zaista izvorni hrvatski proizvod, ali je malo poznat i u granicama Hrvatske, a da ne govorimo i šire. Prema tome, mi ćemo na tome raditi. To je naša orijentacija. Postoje modeli za to. Postoji već u praksi dobra praksa koja se pokazala vrlo dobrom. Ljudi su zainteresirani da dokupljuju mirovinu. Prema tome, moramo samo i socijalne partnere nagovoriti. Kažem, većina gospodarstvenika je za, ali se vidi još otpora. Na nama je znači da dobijemo sve na zajednički stol i da to ubacimo u sve dokumente koji se tiču radnog odnosa. Ja sam zadovoljan vašim odgovorom i drago mi je da afirmativno govorite u svoje osobno ime i u ime Vlade o ovom neosporno korisnom institutu dokupa mirovine i bit će mi drago da se stvori zakonodavni okvir, bolji bolji zakonodavni okvir da bi ovo sve funkcioniralo i molim vas da svojim autoritetom ipak neke naše financijske agencije koje su se ishitreno istrčali u ocjeni ovog instituta na neki način upozorite da se ne miješaju u u institute za koje nisu nadležni. Radi praćenja ovog instituta ja bih vas ipak molio i pisani odgovor na ovo pitanje. Zahvaljujem. Potpredsjednik Doma poštovani zastupnik Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Svoje pitanje upućujem potpredsjednici Vlade gospođi Jadranki Kosor. Prema Zakonu o provedbi odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja '98. godine pravo na obeštećenje imaju korisnici starosnih, prijevremenih starosnih, invalidskih i obiteljskih mirovina ostvarenih prema zakonima iz mirovinskog osiguranja do 31. prosinca '98. godine. Međutim, dio korisnika tih mirovina koje su preuzele mirovine svojih supružnika ne mogu ostvariti ovo pravo. Naime, unatoč činjenici da su prije obiteljske mirovine koristili svoju mirovinu ostvarenu prije '99. godine. Dakle, prije nastupa roka iz 31. prosinca '98. godine da su pravo na obiteljsku mirovinu, a budući da su pravo na mirovinu obiteljsku ostvarili nakon 1. siječnja '99. godine oni nemaju pravo na obeštećenje. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ovakvih osoba je u Hrvatskoj više od 45000. Kako se radi zapravo o grubom propustu u zakonu koji je očito rezultat između ostaloga i nestručnog rada u njihovoj pripremi, a pod pritiskom javnosti u Saboru se zapravo očitovala i Vlada da se ova nelogičnost treba ispraviti. Moje pitanje glasi. Budući da je od ovog obećanja prošlo više mjeseci, budući da se priprema proračun za iduću godinu, budući da ovu nepravdu sasvim sigurno treba ispraviti jer se radi između ostaloga o nositeljima obiteljske mirovine koji primaju veoma niske mirovine postavljamo vam pitanje mislite li i na koji način riješiti ovaj problem u što kraćem vremenu da bi se obeštetili ovi osiguranici. Potpredsjednica Vlade ministrica Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine zastupniče. Vlada je svjesna problema o kojem ste govorili. Kao što znate, kao što je to dobro poznato i vama i široj javnosti da smo mi pronašli model dakle za povrat duga, da je prva rata isplaćena, a druga sada slijedi sredinom prosinca, a vezano za problem na koji upozoravate. Mi smo svjesni. Mi smo o tome govorili i u ovoj sabornici i Vlada je imenovala radnu skupinu koja je započela s radom, koja je naravno tražila prije svega izračune Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Oni su pri kraju i isto tako radi se na zaokruživanju modela, odnosno i pripremi zakona, odnosno izmjena i dopuna zakona koji bi trebao riješiti to pitanje. Dakle, rješava se, radna skupina radi, radna skupina je imenovana koliko se sjećam u listopadu ove godine i vjerujem da će taj posao biti u dogledno vrijeme savršen i naravno problem riješen kao što paralelno rješavamo i problem tzv. novih umirovljenika. Dakle, također svjesni problema. Jučer je i premijer na sjednici Vlade o tome govorio najavio izradu modela, pronalaženje modela i rješavanje problema tijekom slijedeće godine. Hvala vam lijepa.

To je broj jedan. I broj dva, znate ne bi se trebalo dogoditi u ovoj kategoriji naših osiguranika i socijalnih grupa da se dogodi s obećanjem po onoj narodnoj poslovici. To obećanje treba stvarno izvršiti, jer treba ispraviti nepravdu. Hvala vam. Hvala vam. na zadnjem “aktualnom prijepodnevu“ vi ste demantirali da država duguje za određene poslove na dijelu infrastrukturnih objekata kao što su auto-ceste i Ministar Šuker nas je i u to pokušao uvjeriti na raspravi i izvršenju državnog proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine. Međutim, izvođači radova vas demantiraju i javno iznose podatke da ne samo da se ne mogu naplatiti, nego ne mogu niti fakturirati za izvedene radove. Jedan od primjera su izvođači radova na riječkoj zaobilaznici, a naravno onda lančano tu dolaze u pitanje njihovi kooperanti koji se tako danas osim sa već poznatim klizištem na riječkoj zaobilaznici bore i sa naplatom davno izvršenih radova. Moje pitanje glasi gospodine ministre, do kada ćete na ovaj način rješavati problem nedostatka očito novca i u vašem ministarstvu. Na taj način ugrožavate u stvari radnike i njihove obitelji i u konačnici to se svodi na zavaravanje poreznih obveznika, pa i lažno prikazivanje rashoda državnog proračuna. hvala gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo zastupnice, ja moram kazati da ovo što ste vi kazali ne stoji. I to se lako može provjeriti u Hrvatskim autocestama i u Hrvatskim cestama gdje su praktički sva plaćanja u odnosu na izvođače radova koji su dobiveni putem javnog natječaja praktički u dan. Da li poslije između izvođača radova i njihovih kooperanata koji oni sami izabiru dolazi do nekakvih zatezanja oko plaćanja itd. i to to je sad jedno drugo pitanje na koje mi ne možemo utjecati. Ali kad je u pitanju država, državni proračun Hrvatske autoceste koje ove godine npr. imaju oko 2,3 milijarde kuna za čistu izgradnju ja mogu kazati ovdje odgovorno da su plaćanja praktički prema izvođačima u dan.

da su ovih dana Hrvatske ceste uputile izvođačima radova da se do daljnjega neće isplaćivati radovi, izvršeni radovi na riječkoj zaobilaznici i to barem do 2007. godine. Ja ljubazno naravno molim da to provjerite, da date pisani odgovor. Jer od ovoga nažalost što ste vi danas ovdje rekli hrvatska javnost, a naročito ovi radnici koji su ne samo kod izvođača radova nego govorim i o kooperantima koji su za njih vezani, nažalost ne žive od riječi i dobacivanja gospodina ministra Šukera nego žive od onih novaca koji im država duguje. Poštovani zastupnik Željko Pavlic. Izvolite. … /Upadica: Dajte budite pristojni gospodine./ … **Pavlic, Željko (MDS)** Poštovani gospodine predsjedniče imam pitanja za ministra zdravstva. S obzirom da ga nema vjerojatno će predstavnik ministarstva dati odgovor. Zbog čega do dana današnjega nije u funkciji novi paviljon Županijske bolnice u Čakovcu? Ovo pitanje postavljam i da bi upozorio na po mom mišljenju neodgovoran odnos mjerodavnih prema liječnicima i pacijentima naše županijske bolnice koji su i dalje smješteni u neadekvatnim odjelima i prostorima. Tu posebno mislim na Plućni odjel, Psihijatriju, Zarazni odjel, Internu i još neke druge odjele. Posebno ističem da je sama gradnja novog paviljona počela još 15.10.2003. godine, da su građevinski radovi završeni prema planu i roku, čak i prije roka 31.10.2005. godine i da je uporabna dozvola izdana još u drugom mjesecu ove 2006. godine. Nasuprot tome do danas nije završen postupak nabave potrebne opreme. I ne samo to, upravo je ovih dana iz po meni nejasnih razloga Državna komisija poništila kompletni natječaj medicinske opreme vrijedan 16 milijuna kuna. Tako da se još uvijek nažalost ne zna kada će novi paviljon biti u funkciji, jer predstoji ponavljanje veoma duge procedure, od raspisivanja natječaja do žalbenog roka. Ovakva situacija izaziva nezadovoljstvo naše županije jer je činjenica da će novi paviljon biti u funkciji tek u najboljem slučaju u 5. godini od početka gradnje. Još jedanput dakle postavljam pitanje kada će novi paviljon Županijske bolnice biti u funkciji i zašto je došlo do poništenja natječaja za dio opreme, mislim dakle na medicinski dio tog natječaja? Gospodine predsjedniče, gospodine uvaženi zastupniče. Zahvaljujem na ovom pitanju i prilici da progovorim u nekoliko riječi upravo o investiciji o Općoj bolnici Čakovec. Dakle točno kako je spomenuto sporazumom Ministarstvo zdravstva, Županije međimurske i Županijske bolnice Čakovec dignut je kredit kojega je nosila Županijska bolnica Čakovec na 100 milijuna kuna za izgradnju toga paviljona. Povrat kredita planiran je da se direktno iz državnog proračuna 35% kredita vraća sa pozicija Ministarstva zdravstva te da se 65% kredita vraća sa županijskog nivoa i to opet podjelom da od tih 65% 50% se kroz decentralizirano financiranje, a 15% investicijom iz županije. Točno je isto tako da je krajem 2005. godine je završena dakle građevni radovi na polikliničkom stacionarnom paviljonu i da se pristupilo projektu dakle opreme za koju su isto tako predviđena sredstva sa strane Ministarstva zdravstva iz državnog proračuna u visini 9 milijuna kuna kroz 3 godine, sa nivoa županije u visini dakle isto 9 milijuna kuna godišnje po 3 milijuna kuna, od kojih 2 i pol milijuna ide kroz decentralizirano financiranje, a 500 tisuća kuna iz sredstava županije, te 9 milijuna kuna odstatna sredstva iz kredita. Tijekom godine županijska bolnica i županija koji su bili nosioci provedbe dakle javnih natječaja i … /Govornik se ne razumije./ … proveli su natječaje i točno je da je određeni dio natječaja jednostavno poništen. Koji je razlog tome to će se trebati vidjeti. Međutim, sa strane ministarstva poduzeli smo da na neki način se ti natječaji ipak provedu, jer ponavljam nosioci natječaja su Županija međimurska i nosioc natječaja je Županijska bolnica Čakovec. Tako da će se do kraja 2006. godine otvoriti Odjel interne i Odjel infektologije u tom polikliničkom objektu, a prema provedenim natječajima očekujemo početkom 2007. godine i za ostale sadržaje. Zahvaljujem. **Pavlic, Željko (MDS)** Pa nisam zadovoljan odgovorom. Mislim da ste se morali malo detaljnije pripremiti. Zapravo niste odgovorili na moje pitanje kada će dakle kompletni paviljon biti otvoren. Vi to pitanje dakle niste. Isto tako niste mi odgovorili na pitanje odgovornosti i vašeg ministarstva jer u povjerenstvu je predstavnik i vašeg ministarstva. Niste mi dali odgovor zašto je poništen natječaj. A s obzirom da ima dosta nejasnoća, da ima špekulacija, mislim da ste mi morali dati odgovor zašto je taj natječaj poništen. Ovako će pacijenti dakle i dalje biti, pogotovo oni kojima je zdravstvena njega potrebna na daleko većoj razini kojoj su danas smješteni bit će dakle još u tim prostorima koji su neadekvatni za njihov smještaj. Ja bih molio dakle pisani odgovor, pogotovo u tom dijelu precizno zašto je poništen natječaj za opremanje novog paviljona medicinskom opremom. I po mogućnosti molio bih dakle, ukoliko se utvrdi odgovornost da se ti ljudi koji su odgovorni dakle i na neki način sankcioniraju. Jer velim, nedopustivo je da će sigurno ići 5. godina od kad je

Mi koji smo rođeni prije 90-te godine, ne znam da li ima još takvih u ovoj sabornici, učili smo iz temeljnih obrazovnih predmeta kao što je marksizam, TIPS i općenarodna obrana i društvena samozaštita, da je revolucija nasilna promjena društvenog i državnog uređenja, jer se je onda time opravdavao tok kako kako revolucija teče. I kad se revolucija nakon nekog vremena vratila iz šume ona je na isukanomu nožu uspostavila demokraciju i tako uspostavljenom demokracijom krenula je u jednu neviđenu pljačku i nakon nekoga vremena tu lovinu su proglasili društvenim vlasništvom. E hvala dragomu Bogu, prije 15-tak godina ovaj Hrvatski državni sabor donosi jedan od najvažnijih zakona u svojoj povijesti kada tu lovinu a, kada je riječ o poljoprivrednom i šumskom zemljištu, kada je riječ o poljoprivrednom i šumskom zemljištu, u državno poljoprivredno šumsko zemljište. I sada u ovim našim vremenima imamo jednoga mladoga modernoga revolucionara na jednomu otoku dolje blizu Dubrovnika, mislim da se taj otok zove Mljet ili ovako nekako. Inače je gradonačelnik i pripada Stranci demokratskih promjena. Taj gradonačelnik iz Stranke demokratskih promjena počeo je prodavati hrvatsku zemlju ni manje ni više nego strancima. Hvala dragomu Bogu u ovoj zemlji puno toga ne valja, ali ima i nešto što valja i počelo je sudovanje i nakon pravomoćne sudske presude da je taj mladi revolucionar pogriješio i da je to državno zemljište, on nakon toga izjavljuje vjerovali ili ne, citiram: "da još ništa nije gotovo" nakon pravomoćne sudske presude. U tome ga podržavaju čelnici njegove stranke, Stranke demokratskih promjena. Moje pitanje vama predsjedniče hrvatske Vlade glasi: Što će hrvatska Vlada i vi osobno kao njezin prvi ministar, poduzeti da se više ovakvi zločini ne događaju jer primjerice državnu zemlju prodavati u Americi, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj ili u našoj evo da budem blizu Austriji, bliskoj zemlji Austriji je veleizdaja. Hvala lijepa unaprijed na odgovoru. u vašem osebujno iznesenom pitanju vidim vrlo ozbiljnu situaciju. Naime u Hrvatskoj se razvila rasprava unatrag nekoliko godina, argumentirana i utemeljena rapsrava o tome treba li rasprodati hrvatske otoke. Treba li rasprodavati hrvatsku zemlju, treba li sačuvati te naše lijepe otoke od apartmanizacije, betonizacije i svega onoga protiv čega smo svi zajedno. I u tom nastojanju, bar sam bio uvjeren da imamo potporu svih u Hrvatskoj, posebno svih političkih stranaka u Hrvatskom saboru. Međutim nakon ovih događaja zaista moram reći da u to duboko sumnjam, jer postoji potpora da se hrvatsko priobalje i hrvatski otoci sačuvaju od ovoga o čemu govorimo. Mljet je jedan od najljepših, ako ne i najljepši otok. Možda jedan od najljepših svjetskih otoka. To je oaza, to je raj na zemlji. Svi koji smo bili tamo, stanovnici i žitelji Mljeta to dobro znaju. Osobno držim da je nedopustivo učiniti dvije stvari. Prije svega prodati nešto što nije tvoje. To je prvo. To nije općinsko zemljište, to je državno zemljište i o tome postoji pravomoćna presuda Županijskog suda u Dubrovniku. Da nije još sve gotovo što kaže taj gospodin koji je za to nagrađen tako da ga njegova stranka postavila na čelno mjesto županijske organizacije SDP-a što se vidi i odnos prema pravnoj državi itd. to je druga stvar. Ali da taj čovjek i dalje kaže da to nije tako nego da je ovako, a dobro neka ide pravnim putem i do Ustavnog suda pa ćemo vidjeti. Ali sve i kad bi bilo tako, sve kad bi bilo tako kako on kaže da je to općinsko zemljište, postavlja se pitanje ono o čemu svi u Hrvatskoj govorimo, jel' mi hoćemo rasprodati Mljet, hoćemo li prodati Mljet ne strancima i Hrvatima, bilo kome, ili nećemo ili ćemo sačuvati Mljet kao nacionalni park, kao nešto što je najljepše u Hrvatskoj. To je temeljno pitanje. Ja sam da ga sačuvamo. Sve kad bi to i bilo općinsko zemljište, a nije kako kaže sud. Zastupnik Ivo Lončar. čelnik na Mljetu iz Stranke demokratskih promjena čini mi se da je prodao nekomu Rusu to zemljište za 2 milijuna i 800 tisuća eura. Mene zanima gdje su ti novci. Zatim me zanima, u ovomu dijelu je pravna država već rekla svoje, da i ostale institucije Hrvatske države kažu svoje kako bi napokon revolucija otišla na smetlište povijesti. Hvala. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja pitat ću ministricu pravosuđa, gospođu Lovrin. Gospođo ministrice, krajem ove godine ističe rok

Državno odvjetništvo je dobilo nalog da knjiži to isto na Republiku Hrvatsku ako to propozicijama odgovara. S druge strane ja znadem da državna odvjetništva od ranije imaju nalog da na Republiku Hrvatsku knjiže zemljište koje je bilo na Hrvatskim šumama. Znam također da uredi za katastar imaju nalog ureda Geodetske uprave, dakle Središnjeg ureda, da revidiraju svoju evidenciju i usklade je sa onim što je evidencija u zemljišnim knjigama. Bez obzira što je katastarska evidencija ona koja je skoro jednaka stanja u naravi. I sad ja u tome vidim sljedeću stvar. Ako idemo time onda se može dogoditi ili vjerojatno će se dogoditi da se ubrzanim postupkom iščiste iz evidencije posjeda izvanknjižni vlasnici. Ja vas zbog toga pitam: Hoće li se dogoditi, hoće li katastar ići poništavati svoju evidenciju koja je ponavljam sada skoro jednaka stanju u naravi, da bi se uskladila s onim što je u zemljišnim knjigama što je vrlo u raskoraku sa stanjem u naravi i hoće li se na taj način i izvanknjižni vlasnici iščistiti iz katastarske evidencije. I odmah uz to, ima li ministarstvo procjenu koje to negativne posljedice može imati jer se svakako može raditi o o destrukciji stanja u realnim životnim situacijama. vi pitate što će biti sa odredbom izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama koji govori o preoblikovanju zemljišnih knjiga sa instruktivnim rokom do 1.1.2007. godine, ali očito se vaše pitanje, pitanje, rekla bih, referira i na odredbu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji je uveo suspenziju primjene načela povjerenja u zemljišne knjige, u istinitost i potpunost podataka u zemljišnim knjigama. Upravo stoga što je, evo kako smo već i čuli, gotovo 50 godina u ovoj zemlji bilo društveno vlasništvo bez titulara, znači svačije i ničije, i upravo stoga što je jedna, rekla bih, esencijalna promjena uvedena u ovoj državi u odnosu na vlasništvo i upravo stoga što treba preoblikovati zemljišne knjige koje će onda imati upise sukladne institutu Zakona o vlasništvu. I upravo stoga što je u naravi faktično i još uvijek ogroman nesklad između podataka zemljišno-knjižnih i katastarskih podataka, odnosno faktično stanja na terenu, upravo zato jer se 50 godina nije provodila uredna uknjižba i promjena stanja u zemljišnim knjigama nego su se događale izvanknjižne promjene vlasništva. I upravo stoga što nisu usklađeni ti podaci u tijeku u tijeku je projekt uspostavljanja baze zemljišno-knjižnih podataka gdje će se usklađivati katastarski i zemljišno-knjižni podaci. Sukladno zaključku Vlade iz kolovoza Ministarstvo pravosuđa je priredilo izmjenu Zakona o vlasništvu koju će uputiti u saborsku proceduru ovih dana kojom se produžuje, predlaže produženje roka suspenzije povjerenja u zemljišno-knjižnu istinitost i sveobuhvatnost podataka. Pa upravo zahvaljujući tome načelu država u ovom slučaju Mljeta koje smo maloprije čuli država neće imati štetne posljedice jer će se moći upisati naknadno i štetu će snositi stjecatelj, a ne država. Upravo tako će biti i za sve druge stjecatelje na nekretninama na kojima je bilo upisano društveno vlasništvo do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu 97. godine. Stoga nema bojazni. Bit će produžen rok za preoblikovanje i bit će prijedlog da se produži rok za suspenziju načela povjerenja u zemljišne knjige koji će onda sukcesivno otpadat u odnosu na one katastarske općine za koje se uskladi katastarsko i zemljišno-knjižno stanje i preoblikuju zemljišne knjige. **Gajica, Ratko (SDSS)** Pa ministrice, ja sam zadovoljan ovim "produžit ćemo rok". Ja se ipak bojim da ako tu stvar zanemarimo da će iz takvih, katastarske evidencije ispasti ljudi u onom što se zove "kuća i dvorište". Prema tome, ta stvar je vrlo ozbiljna, ja bih volio da se u jednakoj mjeri na to obrati pažnju. Zahvaljujem. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Moje je pitanje ministru Kirinu. Na prošloj sjednici Sabora bila je rasprava o zlouporabi opojnih droga. Iz rasprave je bilo vidljivo da Ministarstvo unutarnjih poslova nema ni dovoljno ljudi, a ni adekvatnu opremu da se uhvati u ravnopravnu borbu protiv ove pošasti. Naime, znamo da Ministarstvo ima 170 policajaca koji su obučeni u borbi protiv droge, a nemaju gotovo nikakve opreme nema. Također znamo da dileri u Hrvatskoj zarade godišnje između 120 do do 150 milijuna eura dok hrvatska Vlada troši 57 milijuna 822 tisuće kuna na borbu protiv ove pošasti. Pa me zanima, gospodine ministre, što planirate ili što ste planirali poduzeti da se ova situacija promijeni, da ne bude više borba Davida i Golijata. Hvala lijepa. **Kirin, Ivica (HDZ)** Poštovani predsjedniče Sabora, poštovana zastupnice. Drago mi je da ste postavili ovo pitanje da već jedanput u hrvatskoj javnosti prekinemo raspravu o tome ima li u Hrvatskoj policiji opreme, ima li u Hrvatskoj policiji koji su se spremni boriti droge. Neki dan me zasmetalo novinski natpis gdje je bilo komentirano da je Ured za suzbijanje droge je dobio manje novaca i s time neće biti borba protiv kriminala, protiv dilera neće biti dobra, a isto tako da se samo 170 službenika u Hrvatskoj bavi borbom protiv droge. Nažalost, to je jedna notorna neistina jer u sustavu državnih službenika koji su zaposleni u Ministarstvu unutarnjih poslova imate 26 tisuća ljudi, cca od toga 18 tisuća ovlaštenih službenika. Mi sada upravo radimo kroz akcijski plan zajedno, sa suradnjom na čelu tog Povjerenstva za suzbijanje droga mi je potpredsjednica Vlade, i sa Uredom, kako ćemo poduzeti i preventivne mjere, a ne samo represivne što se tiče suzbijanja droge na cijelom području Republike Hrvatske. Isto tako ova Vlada je u kroz svoj proračun odobrila i Ministarstvu unutarnjih poslova upravo zbog aktivnosti koje imamo, zbog integriranog upravljanja granicom i Šengejskog akcijskog plana, uzimanje dodatnog broja ljudi koji će imati jednu od zadaća, a to je sprječavanja putova kojima narkotici putuju iz Bosne i Hercegovine, Srbije, tzv. Balkanskom rutom prema zemljama zapadne Europe. Uz naravno, još veći i represivniji nadzor naših luka jer smo primijetili da tu imamo određene aktivnosti. Stoga, ovdje pred Hrvatskim saborom mogu samo reći da sada smo u tijeku da će biti raspisan natječaj za dodatnih 200 i još nešto kriminalista i za 600 policajaca srednje stručne spreme koji će upravo zadovoljiti da bi pokrili upravo ona mjesta kao što su i otoci koji su nam posebno problema. Jer naime, zbog nedostataka policajaca, jer naime morate biti svjesni da ljudi iz primorskih krajeva, odnosno iz Dalmacije neće se javljati na zvanje policajac nego se obično javljaju ovi iz sjevernih krajeva Hrvatske pa imamo problem sa osiguranjem stambenog prostora, itd. Upravo sada Ministarstvo je i za iduću godinu, čemu ćete biti svjedoci, i kadrovsku, rješava kadrovsku problematiku, ali rješava i stambeno zbrinjavanje policajaca kako bismo dobili više ljudi. Ali ono što je najvažnija stvar, mi danas imamo sporazum i suradnju, tj., direktnu suradnju sa svim policijama u našem okruženju i dobivamo informacije o svim aktivnostima što se tiče narkodilera i puteva. Nama je danas najvažnija stvar osim spriječiti ovih malih dilera koji dilaju oko škola, po ulicama, itd., spriječiti dotok droge u Hrvatskoj i prekiniti Balkansku rutu na našem području. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine ministre. Kad sam mislila da je bilo 170 obučenih policajaca bila sam nekako i zadovoljna sa rezultatom. Ali sada kad ste rekli da ima puno više policajaca rezultat se baš nije pokazao. Hvala lijepa. Moje pitanje upućujem, zapravo mislila sam uputiti gospodinu ministru zdravstva, gospodinu Ljubičiću, ali budući da njega nema onda svoje pitanje upućujem državnom tajniku, gospodinu Golemu. Od danas počinje primjena dvije liste lijekova, znači onih lijekova koji su na osnovnoj listi A i sa besplatnim lijekovima i dopunske liste B s lijekovima uz nadoplatu. Istodobno od danas dopunsko zdravstveno osiguranje ne pokriva više participaciju za lijekove pa će svi pacijenti koji u ljekarnu dođu sa receptom za lijekove s dopunske B liste plaćati nadoplatu od 20 do 150 kuna. Istodobno osiguravateljske kuće nisu otvorile policu osiguranja koje bi građanima omogućile da kod njih plaćaju premiju osiguranja i tako se osiguraju za slučaj potrebe plaćanja lijekova s dopunske B liste. Pacijenti na skupim terapijama svoje će nužne lijekove morati doplaćivati iz svog novčanika ili će ako nemaju novaca morati odustati od terapije. Pitam vas zašto Vlada nije u "Croatia osiguranju" koje je u državnom vlasništvu potaknula otvaranje ovakve police osiguranja, znači police osiguranja koja će pokrivati lijekove sa liste B? Pa kad već niste to pripremili do stupanja na snagu ove odredbe zašto izmjenom zakona koji je mogao biti raspravljen i izglasan danas niste odgodili primjenu odredbe po kojoj dopunsko osiguranje HZZO-a više ne pokriva troškove za skupe lijekove? Golem. **Golem, Ante Zvonimir** Gospodine predsjedniče zahvaljujem, zahvaljujem i uvaženoj zastupnici što ponovo ukazuje na nešto o čemu se ovih dana puno govori, o čemu treba jasno i glasno reći. Dakle, u promjenama i u donošenju pravilnika za osnovne i dopunske liste lijekova jasno i glasno smo naglasili da se na osnovnoj listi lijekova nalaze lijekovi praktički za sve bolesti i sad ovo je prilika da se javno kaže radi se preko tisuću i 800 i nešto lijekova koji su građanima osigurani bez ikakve doplate. Manji broj lijekova, točno 302 lijeka nalaze se na dopunskoj listi lijekova gdje doplate kreću od 5 kuna ne od 20 kako je navedeno. Osim toga isto tako je uvedeno i Fond skupih lijekova upravo za one najskuplje terapije s jedne strane za bolesnike kojima su oni, koji su kronični bolesnici ili životno ugroženi, a kojim bolesnicima ta terapija znači dakle ne samo kvalitetan život nego uopće život. Što se tiče bolničke liste lijekova, znači lista lijekova koja se primjenjuje u bolnici ona je kao takva cijela postavljena na osnovnu listu lijekova, dakle isto tako bez doplate. U sustavu dakle Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje točno je da više polica za dopunsko zdravstveno osiguranje ne pokriva doplatu za lijekove jer smatramo da nema niti potrebe s obzirom da po nabrojenom broju lijekova građani Republike Hrvatske mogu dobiti kvalitetnu, svjetsku i modernu terapiju na osnovnoj, znači na besplatnoj listi lijekova, a s druge strane ne samo "Croatia osiguranje" nego i druge osiguravateljske kuće s kojima sam bio u kontaktu već u tijeku i od izrade zakona, zakonskih prijedloga, pa i od izrade podzakonskih akta po našim saznanjima pripremaju upravo takve police s kojima će isto tako navodno ovih dana izaći na tržište. Smatramo da ovakvom mjerom smo dopridonijeli stabilnosti tržišta, smatramo da smo dopridonijeli pristupačnosti lijekova svim građanima, a smatramo da ćemo sa ovom još dodatnom mjerom kada na otvorenom tržištu kao "Croatia osiguranje" tako i drugi osiguravatelji uđu i kada budu opokrivali i taj dio doplata prema njihovim poslovnim procesima da će biti dozvoljen i nad standard u zdravstvu tako da smatram da nije bilo nikakve potrebe da se odgađa primjena ovog Zakona što se pokazuje već danas od prvog dana kad je zakon primljen. Hvala. **Martić, Jagoda (SDP)** Pa gospodine Golem ne mogu biti zadovoljna s ovim odgovorom jer kad bi to bilo sve tako kako ste vi rekli onda zapravo nama lista B ne bi niti trebala. Lista A je ta koja onda pokriva sve potrebe. Prema tome, onda svi će koristiti isključivo lijekove sa liste A, znači te besplatne lijekove. Međutim, lista B ipak postoji iz nekog razloga, sad nećemo ulaziti u raspravu zbog čega i sami ste rekli da se tek razmatra, odnosno da ste vi bili u kontaktima s osiguravateljskim kućama i da se tek razmatra mogućnost otvaranja ovakve jedne police i zato sam pitala zbog čega se primjena ovog Zakona ne odgodi jer bojim se da je ovo zapravo još jedan od primjera kako ova Vlada pogoduje bogatima, a na štetu siromašnih jer ovako će oni koji imaju dovoljno novaca moći sebi priuštiti i skupe lijekove, a oni siromašni, a tih je na žalost u ovoj zemlji puno više, oni će zapravo biti prisiljeni da ili plaćaju iz svog džepa ako to nisu u mogućnosti, a najčešće neće biti onda će u krajnjem slučaju morati odustati od liječenja. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade sa članovima Vlade. Svoje pitanje postavit ću ministru kulture gospodinu Boži Biškupiću. Ma gospodine ministre i u Saboru i u medijima pojavila se nedavno peticija 40-tak kulturnih djelatnika u prilog jednostrano bez natječaja od strane Grada Zagreba postavljenog autora stalnog postava muzeja suvremene umjetnosti. Držim da javnost zaista bi trebala biti informirana u potpunosti ovoj temi. Molim da mi odgovorite da li Ministarstvo kulture i Grad Zagreb zajednički financiraju izgradnju muzeja ako je to točno jesu li zajedno odlučivali o autoru stalnog postava, odnosno hoće li to učiniti jel svakodnevni su, gotovo svakodnevni novinski napisi o ovom problemu? Hvala.

'98. i '99. godine proveli smo natječaj, današnja moja kolegica ministrica Dropulić bila gradonačelnica grada i ja kao ministar o muzeju suvremene umjetnosti zapravo jednoj težnji dugogodišnjoj, desetljetnoj težnji da se nešto u Zagrebu počne raditi. sporazum je koalicijska Vlada s gradom zaključila 11. svibnja 2001. na 320 milijuna kuna. Sama gradnja i kamen temeljac položili su dvije i pol godine nakon potpisivanja sporazuma, 5 dana prije izbora. Mi smo naravno nakon toga nastavili gradnju jer to je i bio projekt koji smo svi zajedno željeli i nastavili smo normalno gradnju i sa onim dijelom sufinanciranja našega koji je 160 milijuna kuna, barem tako je predviđeno, tako su ugovori potpisani i to u ratama plaćanja. Ono što je ovdje sporno to je da na osnovu kriterija Hrvatskog muzejskog vijeća za stalne postave koji su javno inače objavljeni Hrvatsko muzejsko vijeće od '98. do 2004. godine prati rad na izradi muziološke koncepcije postava, ali ne samo muzeja suvremene umjetnosti nego svih muzeja u Hrvatskoj u nekoliko, na četiri ili pet svojih sjednica donio odluke da postav izrade ljudi koji su zaposleni u muzeju, stručnjaci koji vode svoje zbirke zajedno s ravnateljicom. 2004. godine ravnateljica je prezentirala taj postav i Muzejsko vijeće je to prihvatilo. Međutim, sada 2006. godine u 6 mjesecu, krajem 6 mjeseca dolazi jedno pismo na Hrvatsko muzejsko vijeće koje djeluje pri Ministarstvu kulture da zahtjev za mišljenje u vezi s autorstvom stalnog postava Muzeja suvremene umjetnosti. Naime o čemu je riječ? Ali to je izgleda uobičajena praksa SDP-a iz rukava 2000. godine kad smo imenovali 1999. godine Vesnu …/Govornik se ne razumije./… da bude izbornica Venecijanskog bijenala. S njom 2000. godine niti je tko htio razgovarati. Naprosto niti joj je na civilizirani način bilo rečeno da ju ne žele, da nije dobra, bilo što nego je izvučeno kadrovsko rješenje i postavljeno za izbornika Venecijanskog bijenala. Isti slučaj sa istim čovjekom događa se i sada da ga Grad Zagreb 20. travnja, Grad Zagreb piše muzeju da moraju postaviti i sa svojim sredstvima iz redovnih sredstava kustos i postav muzeja. 20 dan nakon toga 11. svibnja šalju im dopis da moraju isplatiti honorar gospodinu Makoviću od 123 tisuće kuna i da on bude postavljač muzeja. Smatramo da je to jedno bez ako zajedno gradimo i radimo, bilo bi uobičajeno da nas je barem netko prije obavijestio. Niti smo bili obaviješteni, niti smo bili pitani. …/Govornik se ne razumije./… milijuna kuna valjda smo dobri i za pitanje koga zajedno da postavimo. Tim više što postoji mišljenje Muzejskog vijeća tko to treba postavljati. Muzejsko vijeće je opet na toj sjednici donijelo odluku da postav treba raditi ljudi iz muzeja, stručnjaci iz muzeja a samo prikupljanje potpisa, a to bi rekao, vjerojatno je došlo kada čovjek ima čistu savjest ne trebaju mu potpisi da potvrdi ono za što je imenovan. Vjerojatno tu je neki razlog skupljanja potpisa, ne znam tko je počeo i zašto su skupljani i zašto su poslani u Sabor ne razumije. Možda su trebali biti poslani u Grad, da Grad se izjasni zašto je prisilno imenovao takvog ravnatelja, na takav način. hvala vam zato što ste nas vratili malo i na povijest izgradnje. Ona se bliži kraju. I nadam se da će ovo što se događa sada u medijima oko postava, oko autora postave biti razriješeno time što je Muzejsko vijeće vjerojatno reklo svoje po zakonu. Hvala vam. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Imam pitanje za ministra unutarnjih poslova. Moje pitanje je iz područja policijskog terora i s obzirom da se radi o nevjerojatnoj stvari molim vas da me pažljivo saslušate a pitanje postavljam temeljem pisane izjave osobe koja je bila uključena u slučaj. Dana 04. kolovoza 2006. godine u Policijsku postaju Vinkovce inspektor Ivica …/Govornik se ne razumije./… pozvao je oca 14 godina stare djevojčice na obavijesni razgovor uz obrazloženja da je ona a na temelju anonimne prijave sudjelovala u nekim nemoralnim radnjama. Taj čovjek je slučajno oporbeni vijećnik u jednoj općini u kojoj je slučajno na vlasti HDZ i koji je dobio sudski spor protiv te općine zbog uskrate prava na informaciju. razumije./… inspektor policije zatražio je i naredio da se to dijete staro 14 godina mora podvrći ginekološkom pregledu i dobiti potvrdu da je nevina i da onda on može zatvoriti slučaj. U pratnji dvoje U pratnji dvoje uniformiranih policajaca, privedena je u Medicinski centar Vinkovci. Majci nije dozvoljeno da bude prisutna pregledu, niti je liječnik nakon pregleda djetetu ili majci izdao bilo kakav nalaz a da li je to dao inspektoru ili policiji ne znam. Protiv te djevojčice nije pokrenut nikakav kazneni postupak niti je osumnjičena za činjenje bilo kakvog kaznenog djela. I na sjednici općinskog vijeća i za druge oporbene vijećnike traženi su inspekcijski nadzori ali o tome ću dokumentaciju poslati ministrici Dropulić jer se radi o njenom inspektoratu. Pitam vas ministre, da li znate za ovaj slučaj, da li zaista policajac ima pravo tražiti nalaz ginekologa da su djeca, djevojčice nevine, da li ćete pokrenuti unutarnji nadzor i kakve sankcije možemo očekivati za ovakvo postupanje policajaca? Poštovani zastupniče Lesar. Naime, u vašem pitanju o zlouporabi policijskih ovlasti u Vinkovcima mogli ste bar biti konkretni tako da sam se mogao pripremiti za ovo pitanje. Ovako niste naveli ni konkretan slučaj, niste mi rekli ni u kojoj policijskoj postaji jer imamo dvije u Vinkovcima i ja ne mogu ovo drugačije shvatiti nego kao jedno politikantsko pitanje. Jer da ste mi konkretno rekli za ovaj slučaj ja bi tada uputio i moje ravnateljstvo policije, mjerodavno da istraže cijeli ovaj slučaj. Naravno da sam protiv toga da se postupa i da se nekome a pogotovo policija uskraćuje ili nekome naređuje nešto što nije po zakonu i osobno ćemo to ispitati i uputiti internu kontrolu. A vama samo kažem. Ako ste htjeli dobro da Hrvatski Sabor dobije pitanje, znači prije ove sjednice trebali ste nam konkretno reći o slučaju a ne meni govoriti kao ministru da li ja znam o tom slučaju nešto o kojem sada prvi puta čujem. Mi smo dobili vaše pitanje ali nismo znali na što se ono odnosi i šta je tema toga razgovora. Inače, ja vas pozivam ovdje, vas i hrvatsku javnost, da sve zlouporabe koje znate policijskih službenika slobodno prijavite a ja ću još jedanput ponoviti, što sam i zadnji puta rekao, broj od 650 stegovno i disciplinski znači policajaca koji su završili na sudu i neki su od njih i ostali bez posla je dokaz da hrvatska policija se bavi i svojim unutarnjim stvarima a ne samo vanjskim kriminalom. vam želim reći iz razloga da se već jedanput skine stigma i ljaga sa hrvatske policije da smo nesposobni, da smo nekorumpirani itd. To nije istina. A ovakvi slučajevi, konkretni, gdje su se prekršile policijske ovlasti, vjerujte da ćemo istražiti, poslat ćemo internu kontrolu. Hvala lijepo. Ministre. Nije primjereno da zastupnicima navodite da im je njihovo pitanje iz politikantskih namjera. Držite se pravila ponašanja u ovom Domu. Hvala gospodine predsjedniče na ovoj vašoj intervenciji. Gospodine ministre. Ja vjerujem da ćete vi otkriti u kojoj policijskoj postaji u Vinkovcima radi inspektor Ivica Nisam generalizirao, naveo sam ime i prezime jednog jedinog čovjeka u policijskom sustavu. Nisam optuživao policiju ni policijski sustav nego sam vam dao konkretno ime. I ministre molim vas. To dijete je do sada prošlo strašno veliku traumu, zbog toga što je preživjela. I zato vam nisam ni usudio se davati konkretne podatke ali sada ih imate. I ja vas molim da u odgovoru…

Ja vas molim da u odgovoru učinite maksimalne napore da zaštitimo identitet djeteta. **Šeks,

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana potpredsjednice hrvatske Vlade, gospođe mi gospodo ministri, Poznato nam je kakvo je stanje u području koncesija od iznimnog gospodarskog značaja. Obzirom na značaj koncesija za gospodarstvo Republike Hrvatske znamo kako je krajem 2004. godine napravljen prvi i izuzetno značajan iskorak u reguliranju koncesija donošenjem Pravilnika o ustroju i vođenju registra koncesija. Gospodine ministre Šuker, molim vas da nam iznesete stanje u području koncesija i mjere koje se poduzimaju kako bi se uvelo reda u ovo iznimno važno područje a naročito u svezi sa registrom koncesija. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici! Gospodine zastupniče, kao što ste i sami rekli jedno pitanje koje nažalost do unatrag dvije godine u Hrvatskoj nije niti značajnije tretirano niti se o njemu netko značajnije brinuo iako to pitanje koncesije ima izuzetnu važnost sa gospodarskog aspekta jer mnoge gospodarske djelatnosti u Hrvatskoj bez dobivanja koncesije se ne bi mogle odvijati. Međutim, isto tako ima jedan drugi značaj a to je fiskalni i zaštita pa mogu čak reći nacionalnih interesa Republike Hrvatske jer mnoge djelatnosti počevši od rudarskih preko voda, korištenja pomorskog dobra su regulirane Zakonom o koncesiji. Do 2004. godine sa tim problemom se nitko nije sustavno bavio. I kad smo 2004. godine donijeli Pravilnik o ustroju registra koncesija onda nam je u principu postalo jasno zašto se s tim do sada nitko nije htio baviti. Iz jednostavno razloga što samo do 6 tisuća ugovora koje smo uspjeli prikupiti u proteklih godinu i pol dana, vidjeli smo kako je bilo teško doći do njih jer te koncesije neke izdaju i jedinice lokalne samouprave, neke izdaje države. Međutim, mnogi lokalni moćnici jednostavno ni na poziv ministra od deset puta jednostavno nisu htjeli dostaviti te podatke. Taj registar je na svu sreću pri konačnom osnivanju, ove godine imamo njegovo testno korištenje. Od 2007. ja očekujem negdje oko 6 tisuća koncesijskih ugovora će biti na Internet stranicama Ministarstva financija. Svi ugovori o koncesijama će biti dostupni hrvatskoj javnosti, sam model prikupljanja ugovora o koncesijama je doveo do toga da se prihod u državnom proračunu s osnova koncesijskih naknada povećao u zadnje dvije godine za preko 100%. No, kad samo spomenem nekakve djelatnosti i kad se one iskoriste u neke političke svrhe a nemate, jasno i transparentno evidentirate ugovora onda vidite koliko je to opasno. Ugovorom o koncesijama je regulirano iskopi, naknada šljunka pa čak i prilikom izgradnje auto-ceste. Ako se materijal koji se iskopa vraća natrag u posteljicu ceste ne bi bio smio se kao takav koristiti bez da se to regulira regulira nekakvim ugovorima. I mi smo imali nekoliko međunarodnih sporova sa tvrtkama koje su radile na području Hrvatske upravo iz razloga što nije na pravilan i adekvatan način to regulirano. Jer na kraju krajeva, ako netko zaračuna ugradnju posteljice u izgradnju ceste a iskopao je taj kamen na traci auto-ceste i samljeo ga i vratio ga natrag onda na određeni način ili to nije smio zaračunati ili je morao platiti koncesiju onome kome je trebao platiti. Dakle, iskreno se nadam s obzirom da je Vlada prije deset dana donijela jednu uredbu kojom obavezuje sve sudionike u ovom procesu koji izdaju i kontroliraju koncesije da su dužni Ministarstvu financija dostaviti koncesijske ugovore, da će svi čelnici lokalne samouprave i oni koji izdaju koncesije bez obzira koja politička stranka je na čelu toga dostaviti do kraja godine i da ćemo sa 2007. godinom moći reći da konačno u Hrvatskoj postoji registar koncesija i da će svaki hrvatski građanin, svaki hrvatski poduzetnik ulazeći na web stranicu Ministarstva financija moći provjeriti za određenu gospodarsku djelatnost za koju je potrebna koncesija kako i pod kojim uvjetima je dobio tu koncesiju. I na kraju krajeva, danas sutra kad se raspisuje novi natječaj o koncesiji da vidi pod kojim uvjetima je bio prethodni natječaj i temeljem toga kako može ponuditi te uvjete. Ali ponavljam, samo početak prikupljanja ugovora je doveo do toga da se prihod od koncesija povećao praktički 100% a kad ustrojimo ovaj registar koncesija onda će čelnici jedinica lokalne samouprave a i državni proračun to znatno osjetiti jer će se prihodi sigurno povećati. Hvala lijepa. **Pleša, Velimir (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru. Nadam se da će iz testnog rada koji je krenuo ove godine 2007. ići u redovnu proceduru i kompletno se provoditi taj registar koncesija. mislim da je konačno ovo dokaz toga kako će sustav kontrole i naplate koncesija s jasnim razgraničenjem odgovornosti svakog pojedinog davatelja biti onaj koji će nam donijeti još i veći prihod u državni proračun. Jer, to je pogotovo meni u vašem odgovoru značajno to da ste spomenuli kako će biti na transparentan način vidljivo svakome na koji način se te koncesije vode, na koji način se prikuplja prihod od tih koncesija a to je samo još jedan od dokaza kako je projekat i Hrvatska koji je pokrenula ova Vlada doktora Sanadera onaj koji će zaživjeti i na ovom području.

djelom iskoristio ovo pitanje vezano za Mljet i nakon nedvosmislenog odgovora gospodina premijera gospodina Sanadera ipak ću ostati pri svom pitanju koje upućujem gospođi ministri pravosuđa gospođi Lovrin. Naime, još uvijek se u javnosti od strane pojedinih dužnosnika SDP-a pokušava provući teza kako je prodaja državnog zemljišta, dakle nezakonita prodaja državnog zemljišta na Mljetu bila zapravo legalan čin u režiji SDP-ovog načelnika općine koji je u međuvremenu vjerojatno i zbog toga promoviran u predsjednika županijske organizacije SPD-a. Mene osobno to ne čudi posebice ako se prisjetimo da je njihov šef stranke, šef Partije tada bivši premijer gospodin Ivica Račan tako olako prepustio odnosno pokušao prepustiti dio hrvatskog teritorija u Savudrijskoj Vali ali s obzirom da ovdje već postoje konačne odnosno pravomoćne presude, ja bih molio gospođu ministar da rečete u kojim je pravomoćnim presudama u slučaju Mljet riječ? O kojem zemljištu je riječ? I molio bih posebno da nam kažete postoje li elementi kaznene odgovornosti za načelnika općine koji je prodavao ovu zemlju obzirom da je bio upozoren od strane Državnog odvjetništva da bi pokušaj prodaje ove zemlje bio zapravo nezakonit čin. Dakle u procesu natječaja je bio upozoren od Državnog odvjetništva da radi nešto nezakonito. Zanima me da li postoje elementi kaznene odgovornosti za tu osobu? Ministrica Ana Lovrin, izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče, pa evo zadaća Ministarstva pravosuđa jest da prijedlozima zakona osigura zakonsku podlogu i materijalnu podlogu za osiguranje učinkovitog rada pravosuđa i za funkcioniranje pravne države i vladavine prava. Ova Vlada svakako će učiniti sve na zaštiti općeg dobra i poglavito nacionalnog blaga a u ovom slučaju je to šumsko zemljište i poljoprivredno zemljište a poglavito kada je ono na jednom od najljepših jadranskih, U ovom slučaju koji se eto i kroz medije već duže vrijeme provlači, ali on je u sferi pravosuđa i u ovom dijelu je i Državno odvjetništvo kao neovisan dio hrvatskog pravosuđa i hrvatski sudovi su taj predmet odradili. Dakle radi se o prodaji od strane općine Mljet otprilike milijun i nešto kvadrata zemljišta, poljoprivrednoga i šumskog zemljišta. U jednom slučaju nije uspjela uknjižba iz razloga što nije bilo pravnog slijeda u odnosu na upisanog … /Govornica se ne razumije./ … Stoga jedna tvrtka iz Zagreba nije uspjela uknjižiti 250 tisuća i to je pravomoćno odbijen upis. U slučaju druge firme 100 tisuća kvadrata, donijeta je pravomoćna presuda dakle u korist Republike Hrvatske kojom je utvrđeno vlasništvo Republike Hrvatske u odnosu na 600 tisuća kvadrata koji su navodno prodani jednoj fizičkoj osobi u tijeku je postupak. Donijeta je prvostupanjska presuda u korist Republike Hrvatske i postupak je pred drugostupanjskim sudom. Ono što je ovdje značajno za reći jest to da, da li ima elemenata kaznenoga djela to će utvrditi u postupku Državno odvjetništvo. Da li ima elemenata kaznenog djela namjernog stjecanja bez osnove za pravnu osnovu sukladno Zakonu o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba to će u postupku utvrđivati Državno odvjetništvo, Državna revizija će morati vjerojatno kod revizije proračuna ove općine procijeniti da li se radilo o štetnim radnjama za općinu iz razloga što je već sada po ovoj pravomoćnoj presudi su enormni sudski troškovi koje će nažalost morati snositi općina iz svoga proračuna ukoliko izgubi a po svemu iz činjenično-pravnog osnova bit će preko pola milijuna troškova sudskih, sudskog postupka. Dakle svakako je pravomoćno utvrđeno u dva slučaja da se radi o državnom zemljištu i po mojem saznanju Državno odvjetništvo je upozorilo čelnika i odgovornu osobu da se radi već prilikom prodaje. I upravo ono što želim reći a na tragu pitanja zastupnika Gajice upravo u načelu suspenzije povjerenja u zemljišne knjige je u ovom slučaju dovelo do toga da je Hrvatska država uspjela sačuvati to zemljište. Dakle milijun kvadratnih metara najatraktivnijeg zemljišta na najatraktivnijem otoku u Jadranu. U protivnom bi stjecatelj stekao po načelu povjerenja u zemljišne knjige, a državi bi nažalost preostalo samo da se od općine Mljet naknađuje štetu u milijunskim iznosima koje vjerojatno ta općina ne bi niti imala. Na tragu toga je ova odredba do potpunog usklađenja zemljišno-knjižnih i katastarskih, katastarskih podataka se pokazala kao iznimno korisnom u smislu zaštite državnih dobara. Zahvaljujem gospođo ministrice. Drago mi je evo da je hrvatska javnost mogla čuti da su dvije pravomoćne presude završile odnosno da je državno zemljište je vraćeno tamo gdje je i bilo i da će ostati u vlasništvu države. No žalosti, žalosti činjenica da je taj isti načelnik općine zapravo dobio potporu od nekih naših kolega iz ovih saborskih klupa koji su ga došli na lice mjesta, na Mljet podržati po ovoj nezakonitoj prodaji zemlje. To žalosti i ukoliko zapravo ne dođe do sankcija bojim se da bi to bio javni poziv svima da pokušaju prodati nešto što nije njihovo. U ovom slučaju može se pojaviti još više općina koje misle da mogu prodavati državno zemljište. To bi bilo doista tragično i zato mislim doista, osobno mislim da bi to trebalo sankcionirati a vjerujem da će za to postojati uporište i u zakonu.

dva mjeseca vam nije bilo dovoljno vremena da odgovorite na zastupničko pitanje gospodina Peceka u vezi podataka sto najvećih korisnika poticaja u poljoprivredi. i sami znate broj djelatnika od 2003. godine prema mojim saznanjima od nekih 380 povećan je gotovo na 800 i nešto. Gotovo udvostručen. dobro opremljene iako vi u svom odgovoru govorite da se radi o izuzetno zahtjevnom i dugotrajnom poslu da po završetku uvezivanja podataka u jedinstveni informatički sustav ćete dati odgovor i tako dalje. Ja vas lijepo molim, vi znate da se radi o izuzetno osjetljivom području. Znate da u pogledu poticaja imamo izuzetno velikih problema. Ljudi na selu nemaju novaca. Nisu dobili obećane poticaje. Obećali ste da će biti sve isplaćeno. Isplaćeno je dvije trećine za pšenicu, uljana repica, ječam i ovaj dio u ratarskom dijelu. No nažalost znate da stočarstvo nije isplaćeno gotovo od početka godine. Zaustavljena je isplata, isplata kapitalnih ulaganja nažalost koje su izuzetno bitne. Vi znate da kapitalna ulaganja izuzetno znače za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Trebalo bi maksimalno pronaći sredstva. Da li je to u novom proračunu, zašto se nije napravio rebalans i osiguralo više sredstava? Ali ono što se postavlja kao pitanje je to da niste dali odgovor da li se nešto u tom dijelu skriva? Da li se skriva u tom dijelu da su poticaji isplaćeni velikima a da mala obiteljska gospodarstva nisu dobila poticaje. Očekujemo da ćete dati u tom dijelu jasan pismeni odgovor ili ovaj danas usmeni. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospođo zastupnice i gospodo zastupnici i gospodine zastupniče. Vrlo kratko ću vam odgovoriti. Radimo, i vi dobro znate jer ste prije mene bili na mjestu gdje sam ja danas da je sustav kakav je podešen na žalost ne može se jednostavnim izlistanjem doći do ovih traženih podataka, je sustav bio opterećen unosom podataka o referentnim prinosima i slično kako bi mogli obračunati isplate poticaja. I jednostavno radeći jedan posao nismo mogli odraditi drugi, ali to ne znači da uvaženi zastupnik gospodin Pecek neće dobiti odgovor. A što se tiče isplate poticaja one idu po svojoj dinamici i one će biti isplaćene i nema potrebe da se stvara klima da se potpore ne isplaćuju. Hvala lijepo. **Pankretić, Božidar (HSS)** Ma da, ne stvara se klima gospodine ministre da se poticaji ne isplaćuju. Pitajte ljude. Oni ne dobivaju novac i pitajte bilo koga od njih oni trebaju platiti kredite, trebaju dati svojoj djeci. Oni sada toga nemaju, jer ono što ste obećali niste izvršili. Poštovana zastupnica Irena Ahel. Izvolite. **Ahel, Irena (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče Vlade, ministrice i ministri. Svoje pitanje upućujem ministrici obitelji i branitelja i međugeneracijske solidarnosti i potpredsjednici Vlade gospođi Kosor. znamo da je neadekvatno stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida, članova njihovih obitelji, te svih stradalih tijekom Domovinskog rata i dalje veliki problem. Stoga vam upućujem pitanje kojom dinamikom Vlada odnosno vaše ministarstvo rješava zbrinjavanje ove skupine hrvatskih građana. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo zastupnice. Da, ovo jedan od možda i najvećih problema zbrinjavanje, stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih, zatočenih, nestalih hrvatskih branitelja koji i prema ovom zakonu iz 2005. kao i prema prijašnjim zakonima imaju pravo na stambeno zbrinjavanje. Međutim, mislim da mogu reći i to uistinu sa zadovoljstvom da smo i tu evo mnoge stvari uspjeli pokrenuti. Naime, reći ću vam odmah na početku jedan podatak koji mislim da najbolje o tome govori da smo u ovoj godini do danas predali ključeve 416 stanova. Mnogi od tih stanova počeli su se graditi još tamo '98. primjerice nisu se završavali. Mi smo uspjeli to završiti, međutim istodobno ja sam o tome nekoliko puta govorila i u Hrvatskom saboru smo imali probleme sa otklanjanjem nedostataka. Zbog svega toga je Ministarstvo graditeljstva na čelu sa ministricom Marinom Matulović Dropulić uistinu uložilo iznimno puno napora. Među ostalim i puno novca. Reći ću u tri godine više od 33 milijuna samo za uklanjanje nedostataka. Naravno da su prijave otišle i prema Državnom odvjetništvu jer sasvim sigurno tu je po našem mišljenju bilo radnji koje sasvim sigurno moraju završiti u procesu pa vjerujem i na sudu. Ono što bih htjela još reći o tom rješavanju problema jest da u ovom trenutku se gradi 341 stan za hrvatske ratne vojne invalide i za obitelji poginulih, zatočenih i nestalih isto tako da se priprema graditi više od 400 stanova na području cijele Hrvatske, da tu se suočavamo vrlo često i sa problemima koji su vezani za obveze prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i primjerice o dužnosti jedinica lokalne uprave da pronađu zemljišta za tu gradnju, odnosno da se na taj način ponavljam prema zakonskoj obvezi uključe u zbrinjavanje. Međutim, često puta to i nije tako, ali sad nema vremena za širu širu elaboraciju. Ono što bih još željela reći da mi naravno probleme zbrinjavanja, stambenog zbrinjavanja rješavamo i dodjelom stambenih kredita. Evo u ovoj godini 457 kredita do danas. Prema tome, taj posao ide. Pokrenuo se i zaključno budući da je Vlada jučer donijela proračun, odnosno raspravljala, prihvatila proračun za slijedeću godinu mogu reći da što se tiče Ministarstva obitelji, branitelja, i međugeneracijske solidarnosti da smo za stambene kredite koji idu kroz naše ministarstvo predvidjeli povećanje sredstava, a isto tako ova započeta dinamika u izgradnji i naravno onda predaji stanova koju provodi Ministarstvo graditeljstva se nastavlja i ja sam sigurna da ćemo do kraja mandata zabilježiti znatne rezultate i na ovome području kao i u ukupnom zbrinjavanju, odnosno brizi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo gospođo ministrice. Evo prateći rad vašeg ministarstva uvjerena sam da je učinjeno jako puno i naročito i vašim osobnim zalaganjem za tu skupinu hrvatskih građana. Drago mi je čuti da ste pronašli i dodatna sredstva i što se gradi još 400 stanova. Ja vjerujem da će jedinice lokalne samouprave u tome itekako sudjelovati i prepoznati potrebe te skupine hrvatskih građana, te da će uskoro i to pitanje biti konačno riješeno. Hvala vam lijepo. Hvala. Poštovani zastupnik Tomislav Tomić. Izvolite. **Tomić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, članovi Vlade. Svoje pitanje upućujem gospodinu Ivici Kirinu ministru unutarnjih poslova. Evo, MUP-u se često predbacuje neučinkovitost u otkrivanju počinitelja kaznenih djela. Na žalost evo i u ovom Domu čujemo riječi da je policija involvirana u slučaje neke, da maltene može svatko raditi posao ministra u policiji, a čuli smo i uostalom što policija radi. Mene zanima što Ministarstvo unutarnjih poslova poduzima za postizanje većeg postotka uspješnosti u rješavanju kaznenih djela. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani zastupniče. Evo, htio bih prvo odgovoriti na ovo pitanje to je vezano i na zastupničko prije, pitanje prije, a odnosi se na opremljenost policije. Naime, danas u Ministarstvu unutarnjih poslova počinje raditi sustav AFIS. To je sustav za identifikaciju otisaka prstiju i dlanova, jer taj sustav je jedan od najmodernijih u Europi i zadnji krik što kažemo softwarske tehnologije i u svijetu. Ja mislim da samo FBI ima bolji sustav, ali to je druga softwarska tehnologija i dolazi iz razloga što ipak moram jednu stvar spomenuti da mi ovdje kao i Ministarstvo unutarnjih poslova ali i kao Hrvatski narod možemo biti ponosni da začetnik, znači onaj koji je osmislio ideju kako uzimati otiske prstiju to je gospodin Ivan Vučetić po čemu danas i Centar za kriminalistička vještačenja u MUP-u nosi i ime. Ove godine će to biti obljetnica i pozivam vas sve skupa da se i pridružite tome, jer mislim da je to jedna od najznačajnijih tehnologija u otkrivanju kriminala koje koriste sve svjetske policije. Ono što je vrlo bitno reći da danas imamo glavnu jedinicu za otkrivanje, centra za kriminalistička vještačenja koji je dislociran u 5 policijskih uprava i to Policijskih uprava u Istarskoj, Policijskoj upravi Osječko-baranjskoj, Policijskoj upravi Primorsko-goranskoj, Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj i Policijskoj upravi Zagrebačkoj koji ima zadatak da sa svim onim otiscima koji se vode u našim datotekama napuni bazu podataka i omogući policiji da u što kraćem vremenu otkriju kazneno djelo. Znači, ako se kod nekakvog kaznenog djela ostaju papelarne linije da policija automatski ili ručno može u vrlo kratkom vremenu identificirati počinitelja. Ono što je vrlo bitno, baza podataka koja je sada evo i program ide kroz tvrtku SAGEM koja je i dala software-ski program trebala bi biti u nekoliko mjeseci puna i s time ćemo dobiti još veću učinkovitost hrvatske policije. Ali ono što je najvažnija stvar, ova baza podataka koja služi hrvatskoj policiji nije samo za naše potrebe nego i za potrebe drugih policija, jer naime mi redovito razmjenjujemo podatke s drugim policijama i time zapravo pokazujemo koliko je vrlo bitna hi tech odnosno informatička tehnologija u Ministarstvima unutarnjih poslova ne samo u Hrvatskoj nego i diljem zemalja. Ono što mogu reći da je sad trenutno identificirano oko 118 kaznenih djela gdje su na mjestu počinjenja ostale papelarne linije, tako da će, što se tiče, kada AFIS počne u potpunosti raditi bit će što više otkrivanja. Ono što je vrlo bitno da AFIS identificira i osobe koje se koriste lažnim identitetom ili više lažnih identiteta, a najčešće se radi o osobama koje su počinile kazneno djelo i u drugim državama, a kada su im izuzeti otisci prstiju te o strancima koji borave u našoj državi. Za čega, zbog čega to govorimo? Hrvatska je krenula u AFIS iz nekoliko razloga. Najvažniji razlog je što u vrijeme turističke sezone na području Republike Hrvatske boravi desetke milijune gostiju. Naravno da tu među njima i onih kojima je sigurno turizam nije na prvome mjestu i mi na taj način štitimo hrvatske građane, ali i hrvatski turizam od onoga što uvijek prati taj turizam a to su upravo oni kriminalci koji dolaze obavljati svoje djelatnosti na području naše zemlje. Ono što mogu još sa zadovoljstvom reći vezano uz to, danas hrvatska policija ima DNA bazu podataka i među prvim policijama smo u Europi koji osposobljavamo bazu DNA podataka kako bismo mogli otkrivati počinitelje. Zahvaljujući našoj bazi DNA podatka koju smo početkom godine uputili u Strasbourg riješeno je preko 200 kaznenih djela, zbog čega je Hrvatska i hrvatska policija dobila pohvale i slovima kao jedna od najbolje opremljenih policija na ovom području regije, čak i u odnosu na zemlje koje su stare članice Europske unije.